Raspravit ćemo još jednu točku dnevnog reda večeras. Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 158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 Zamjenik ministrice socijalne politike i mladih gospodin Darko Ledinski, izvolite. **Ledinski, Darko (SDP)** Hvala poštovana predsjedavajuća. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Od 1. studenog 2011. godine na snazi je Zakon o djelatnosti socijalnog rada koji uređuje djelatnost djelatnost socijalnog rada koja se provodi u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, civilnog društva, vjerskih i humanitarnih zajednica u drugim djelatnostima te kao privatna praksa, a propisao je da djelatnosti socijalnog rada obavljaju magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike i sveučilišni prvostupnici socijalnog rada, kao da se isti odnosi i na diplomirane socijalne radnike i diplomirane inženjere socijalnog rada te na socijalne radnike sa završenom višom školom za socijalne radnike. Navedenim zakonom propisani su uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, prestanka prava na obavljanje socijalnog rada te obavljanje socijalnog rada kao samostalne profesionalne djelatnosti, kao i odredbe o stručnom usavršavanju socijalnih radnika i pripravništvu. Ministarstvo socijalne politike i mladih utvrdilo je da postoje opravdani razlozi za donošenje predloženog predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je što je važeći Zakon o socijalnoj skrbi stupio na snagu nakon Zakona o djelatnosti socijalnog rada, a koji je uredio neka relevantna pitanja obavljanja djelatnosti socijalne skrbi koja uključuje i djelatnosti socijalnog rada drugačije i potpunije nego što je to uredio Zakon o djelatnosti socijalnog rada. Također važećim zakonom nije određeno na koji način se utvrđuje cijena rada socijalnih radnika koji obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost kada se socijalna usluga plaća sredstvima iz državnog proračuna. Utvrđeno je i da su odredbe važećeg zakona o tijelima komore podnormirane pa se neka pitanja glede sastava i poslova tih tijela uređuju predloženim zakonom. važećim zakonom je propisano da se socijalni radnici obvezno udružuju u komoru pa je članstvo u komori i odobrenje odnosno licenca uvjet za njihovo samostalno obavljanje poslova iz djelatnosti socijalnog rada, a komori su zakonom povjerene značajne javne ovlasti. Stoga se predloženim zakonom daje komori dodatne ovlasti iz članka 9. nad kojima nadzor provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Nadalje, Hrvatska komora socijalnih radnika osnovana je na osnivačkoj skupštini koju je činilo 26 delegata osnivača komore, a isti su na skupštini izabrali tijela komore koja i sada rade u tada izabranom sastavu. S obzirom da su članovi komore svi zakonom utvrđeni socijalni radnici bilo je nužno propisati saziv tako sastavljene skupštine koja će postojeći statut komore usuglasiti s ovim zakonom i izabrati tijela komore. Kako bi se što prije uspostavilo funkcioniranje i učinkovitost rada Komore socijalnih radnika koje je primjenu važećeg zakona bitno otežano ocjenjujemo da postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku. I na kraju ovog uvodnog obrazloženja potrebno je reći da socijalni radnici čine samo srce cijelog sustava socijalne skrbi, stoga je obaveza Ministarstva socijalne politike i mladih da upravo najvažnijoj karici u cijelom našem sustavu stvori uvjete za jedan kvalitetan rad, za strukovno organiziranje na najdemokratskijim mogućim principima i da upravo to, jer kvalitetno strukovno organiziranje omogući kvalitetniji i razvoj socijalnog sustava na onakav način kakav bismo svi to zapravo željeli. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo. Replika, kolega Vinković. Izvolite. Uz to srce socijalne skrbi u svakom slučaju gospodine zamjeniče postoje mnoge jedinice lokalne samouprave koje imaju daleko veće standarde od ovih cenzusa koji vrijede na nivou cjelokupne Republike Hrvatske, daleko više te cenzuse i standarde u svojim programima programima socijalne skrbi. No dakle, tu svakako treba spomenuti jedinice lokalne samouprave koje ne samo da nadopunjuju cjelokupni sustav socijalne skrbi nego bih ja rekao i nadograđuju. A u ovim vremenima koja sada dolaze obzirom da se svakodnevno susrećemo sa tim problemima sve više i više, dakle građana Republike Hrvatske nije zadovoljno sa onim ja bih rekao ne pravima nego mogućnostima, dakle Republike Hrvatske da pomogne tim građanima koji između ostalog su i povećanjem PDV-a i povećanjem cijena grijanja, plina itd. dovedeni u jednu ja bih rekao vrlo tešku situaciju gdje je praktično u ovih 20 godina, dakle ja ne govorim sad samo o ovih nekoliko mjeseci nestao cjelokupni onaj srednji srednji sloj hrvatskog društva. A s druge strane imamo jednu nelogičnost, dakle da ista Vlada predlaže za ovu komoru socijalnih radnika obvezujuću članarinu. S druge strane vjerojatno imajući i želeći imati pod kontrolom Hrvatsku poljoprivrednu komoru ukida obveznu članarinu što po meni je u jednu ruku i razumljivo ne da se želi pomoći onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, nego se s jedne strane želi staviti pod kontrolu one koji su najviše bili na cestama i cestama i ulicama i radili prosvjede radi teškog stanja u poljoprivredi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Kolega Zoran Vinković ima, predsjednik Odbora za lokalnu i područnu samoupravu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvaženi zamjeniče ministra. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na svojoj 9. sjednici održanoj 19. rujna održanoj 19. rujna 2012. godine raspravila je prijedlog zakona i nakon uvodnih u svojoj raspravi je, su članovi odbora istaknuli da je potrebno zakonom propisuje prava i obveze centara za socijalnu skrb jasnije definirati obveze obveze tih centara o provođenju socijalne skrbi građana kako bi se izbjegli mogući nesporazumi i prebacivanja odgovornosti na jedinice lokalne samouprave koje također imaju određene obveze u pružanju socijalne skrbi građanima. I također je istaknuto pitanje obveznih članarina Hrvatske komore socijalnih radnika i pitanje kontrole rada privatnih ustanova i domova socijalne skrbi. Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu samoupravu je većinom glasova, 9 za i 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Klub Hrvatske stranke umirovljenika i kolegica Višnja Fortuna. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Djelatnost, dakle socijalnog rada u Republici Hrvatskoj je djelatnost javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Socijalni rad je sustavna djelatnost. Utemeljena je na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama koja promiče socijalne promjene i rješavanje problema u međuljudskim odnosima i osnažavanje ljudi kako bi se povećala njihova dobrobit. Imajući u vidu širinu područja primjene djelatnosti socijalnog rada kao nužnost se nameće zakonsko uređivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti, sadržaja i načina njihovog djelovanja, te standarda obrazovanja dužnosti stručnog nadzora nad radom socijalne službe i socijalnih djelatnika. Zakonom o djelatnosti socijalnog rada stupio je na snagu 1. studenoga 2011. godine a odnosi se na djelatnost isključivo na djelatnost socijalnog rada. Naveden zakon propisuje tko obavlja tu djelatnost socijalnog rada, pa tako to su magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike, sveučilišni prvostupnici socijalnog rada, kao i socijalni radnici sa završenom višom školom za socijalne radnike, te obavljanje socijalnog rada kao samostalne, profesionalne djelatnosti. Propisane su i odredbe o stručnom usavršavanju socijalnih radnika i pripravništvo. Zakon je također propisao da ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i Hrvatska udruga socijalnih radnika osnuju Hrvatsku komoru socijalnih radnika. U provođenju odredbi ovog Zakona osnivač tadašnje ministarstvo odredili su svoje predstavnike koji su na osnivačkoj skupštini održanoj 16. prosinca 2011. godine usvojili Statut Hrvatske komore socijalnih radnika, pa je Komora upisana u socijalni registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Skupština i tijela Komore djeluju još i danas. Promatrajući razloge za donošenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada vidljivo je da je do njega moralo zaista doći s obzirom na stupanje na snagu novoga Zakona o socijalnoj skrbi koji je uredio važna pitanja obavljanja djelatnosti iz socijalne skrbi. Prijedlog zakona predloženog izmjenama i dopunama zakona striktnije, jasnije uređuje djelovanje i ovlasti Hrvatske komore socijalnih radnika. Komora je za reguliranje rada svake struke, pa tako i struke socijalnog rada izuzetno važna. Djelatnost socijalnog rada bavi se promicanjem socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i jednakosti među svim članovima društva. Ova je profesija izuzetno zahtjevna i odgovorna, pa stoga socijalni radnici osjećaju važnost razvijanja svojih profesionalnih kompetencija koje će im osigurati pravodobne i kvalitetne reakcije na potrebe dobrobiti građana i svojih korisnika. Udruživanje u strukovnu organizaciju kao što je Komora zasigurno će podići razinu kvalitete djelovanja ove profesije, jer će ona napokon izgraditi i definirati identitet same struke, postavite standarde, te promicati obrazovanje, te propisati evaluaciju njihovog razvoja, superviziju. Ovdje bi se nadovezala na ono što je rekao uvaženi zamjenik nadležnoga ministarstva da socijalni radnici čine srce svaki u svojoj profesiji, ali ovo je izuzetno teška profesija od osoba koje su najosjetljivijih korisnika do onih koji se nađu na marginama društva pa i onih kojima je zaista potreban savjetodavni rad, stručna pomoć itd. komora koja je osnovana i koja se sada sukladno novom zakonu mijenja vrlo je bitna i bitno je njeno djelovanje i da što prije i što kvalitetnije profunkcionira. Još bih samo naglasila da ovaj zakon većim brojem odredbi regulira i samostalno obavljanje poslova iz djelatnosti socijalnog rada koje je strogo povezano upravo uz komoru. Tako komora ima značajne javne ovlasti, izdvajanje rješenja u davanju obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad, vođenje imenika obavljenog na koje mora biti primjenjiv upravni nadzor ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi tj. Ministarstva socijalne politike i mladih što bi se ovim zakonom u izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada i propisalo. Isto tako ovaj će zakon jasno urediti pitanje poslova i sastava tijela kao što je upravni odbor komore, nadzorni odbor skupštine, predsjednika i drugo. Dakle, nužno je propisati saziv tako sastavljene skupštine koja će postojeći statut komore usuglasiti sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada i izabrati

državnog proračuna ovim se zakonom određuje cijena rada i to kroz odobrenje komore. Sve gore navedeno opravdano je i nužno regulirano novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalne skrbi pa smo u potpunosti suglasni s njegovim donošenjem te će klub Hrvatske stranke umirovljenika isti i podržati. Hvala lijepa. Hvala potpredsjednice, zamjeniče ministrice, kolegice i kolege. Dakle, kao što smo i čuli iz uvodnog izlaganja zamjenika ministrice pred nama se nalaze izmjene i dopune Zakona o djelatnosti socijalnoga rada. Postoji nekoliko razloga zašto se donose ove izmjene i dopune zakona. Jedno je dakle usklađenje sa važećim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je donesen nakon donošenja Zakona o djelatnosti socijalnoga rada te povećanje ovlasti Komore socijalnog rada iako i dosada komora ima vrlo važne javne ovlasti i brojne druge poslove kojima se ona bavi. Prije svega želim istaknuti da je to tzv. "licenciranje" odnosno odlučuje o davanju i obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad. djelatnika, vodi imenik socijalnih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu, obavlja stručni nadzor nad radom socijalnih djelatnika, prati, pruža i stručno nadzire djelatnost socijalnog rada, utvrđuje standarde i normative za djelatnost socijalnog rada, određuje najnižu cijenu rada koju obavlja u privatnoj praksi, donosi etički kodeks, prati i nadzire provođenje profesionalne etike, zastupa članove komore, propisuje sadržaj, rokove i postupke trajnog usavršavanja djelatnika socijalnoga rada, surađuje s drugim strukovnim udrugama, surađuje sa državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave kao i regionalne samouprave, utvrđuje disciplinske mjere za lakše ili teže povrede radnih dužnosti, provodi disciplinske postupke i izriče mjere za disciplinske povrede dužnosti. Iz svega što sam navela vrlo je jasno vidljivo da komora ima jako važnu ulogu u organiziranju rada socijalne djelatnosti. Nadalje, ono što je važno istaknuti je činjenica da će kroz godinu dana ona provoditi i licenciranje. Da bi se socijalni radnici licencirali, odnosno dobili svoju licencu oni se moraju učlaniti u komoru. Sadašnja Komora socijalnih radnika kao što piše i u prijedlogu ove izmjene i dopune zakona održana je dakle sa 26 delegata. Intencija ovih izmjena i dopuna ovog zakona je upravo da se dakle omogući širi rad skupštine, odnosno da skupštinu čine svi djelatnici socijalnog rada, a ne samo 26 delegata. Prema dostupnim podacima Hrvatska ima oko 800 djelatnika i zato smatramo da je strašno važno da upravo svi radnici socijalnoga rada sudjeluju i u radu same skupštine kao i u radu same komore, odnosno izboru tijela komore. želim reći nekoliko riječi o samoj komori. Hrvatska komora socijalnih radnika samostalna je neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i sa javnim ovlastima. Njena uloga je da zastupa interese socijalnih radnika, unaprjeđuje djelatnost socijalnog rada te brine za pravilno obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Smatramo da su socijalni radnici i struka koja je u javnosti izuzetno često kritizirana ali vrlo, vrlo rijetko hvaljena. S obzirom na značaj njene djelatnosti koja se proteže kroz niz segmenata u društvu kao što je socijalna skrb, odgoj, obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe, obitelj, civilno društvo, vjerske i humanitarne organizacije vidljivo je da je to jedna struka kojoj se mora posvetiti posebna pažnja. Ako bismo pokušali u jednoj rečenici definirati rad socijalnih radnika mogli bismo reći da socijalni radnici pomažu ljudima u prevladavanju socijalnih nedaća čiji su nastanci vrlo različiti. Iz svega navedenog klub SDP-a smatra da je izuzetno bitno da se ovako važna djelatnost udruži u komoru socijalnih radnika s ciljem njenog proaktivnog djelovanja u promociji i zagovaranju promjena, promociji profesije socijalnih radnika kao i važnog promicatelja socijalne pravde i socijalnog razvoja. I ono što smatramo možda i najvažnijim je da komora kao krovna organizacija može i mora sudjelovati u kreiranju socijalne politike u Republici Hrvatskoj. Iz svega navedenog klub SDP-a podržat će izmjene i dopuna Zakona o djelatnostima socijalnoga rada. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolegice. Sljedeći na redu je klub HDSSB-a i kolega Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra. Ova Vlada, Vlada Republike Hrvatske djeluje evo već 10-tak mjeseci povećala je broj ministarstava u odnosu na bivšu Vladu Republike Hrvatske, pa je i socijalna skrb dobila svoje ministarstvo koje se zove Ministarstvo socijalne skrbi. Ranije to ministarstvo ili ta djelatnost je bila zajedno sa djelatnošću zdravstva u jednom zajedničkom ministarstvu koje se zvalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Nekako, koincidira upravo utemeljenje komore socijalnih radnika upravo sa, da kažem odvajanjem Ministarstva socijalne skrbi od Ministarstva zdravstva. Dakle, 16. prosinca 2011. godine je 26 delegata, a čuli smo da socijalnih radnika ima oko 8 stotina u Republici Hrvatskoj, njih 26 odlučilo odlučilo je na svom sastanku da, ili osnivačkoj skupštini da se formira Komora socijalnih radnika Republike Hrvatske, ili pak Hrvatska komora socijalnih radnika, možemo u genitivu. Što je kažu i bolje, kao i Hrvatska narodna banka ili Narodna banka Hrvatske što ne dolazi u obzir. I ne samo da je formirano posebno Ministarstvo socijalne skrbi, nego su i zavodi za socijalnu skrb, da kažem razdijeljeni u centra za socijalnu skrb i to umjesto 20 zavoda koji su postojali, sada je formirano 50, 60 centara, 80 centara za socijalnu skrb od kojih svaki ima svoga rukovoditelja, pa rukovoditelj ima svoju tajnicu, pa ne znam ni ja što sve ne, automobil ili ne znam ni ja što na raspolaganju. A zovu se centri za socijalnu skrb. Socijalna skrb je zaista djelatnost koja je u ovim vremenima, u ovim vremenima da kažem teške krize, a ja bih rekao siromaštva građana Republike Hrvatske jedna skrb, služba koja je, da kažem danas ne samo materijalna potpora nego i utjeha mnogima. I koja je zaista potrebna i neophodna sve većem broju građana Republike Hrvatske. Ne samo da je percepcija siromaštva u stalnom porastu među građanima Republike Hrvatske nego je ta percepcija i realna, realnost, stvarnost. Siromaštvo građana Republike Hrvatske je sve veća. Pri tome neću spominjati da je u mnogim centrima za socijalnu skrb dolazilo i do devijantnih ponašanja koja su bila povezana, doduše, i sa vlastima i sa vlastima u regionalnim samoupravama, pa su onda korištena i, korišteni novci za dodjelu drva itd. a opet su u to bili upetljani centri za socijalnu skrb i zavodi kako god hoćete, došlo, dolazilo i do kriminalnih radnji. A o tome smo razgovarali doduše, mislim u prošlom mandatu o svim mogućim devijacijama koje se pritom događaju. Možda je dobro da upravo osnivanjem, utemeljenjem Hrvatske komore socijalnih radnika

dakle promicanja socijalne prave i kreiranju socijalne politike koju ta komora, dakle ta komora koja, novoosnovana može pružiti, može zadovoljiti. Ja sam član Hrvatske liječničke komore koja dosta dugo djeluje i evo ponavlja se nešto što sam, evo danas uočio u 2 navrata. Najprije u uvodnom izlaganju samog zamjenika ministra koji je pročitao ovdje sa stranice 3 da se kaže: "Socijalni radnici obvezno udružuju.", tako i piše. Maloprije smo čuli da se oni moraju udružiti, dakle moraju se učlaniti. Ta dva glagola morati ili pridjev obvezno su zaista ovako ponekad čovjeku koji razmišlja slobodoumno pomalo mrska, možda grubo rečeno ali eto. Tako smo se i mi morali učlaniti u Hrvatsku liječničku komoru koje sam i danas član. I onda imao tamo zapisana prava nas liječnika, prava koja su tamo u statutu Hrvatske liječničke komore poredana u 4 ili 5 točaka. Prava pacijenata, a možda i korisnika socijalne skrbi su u puno, puno, koja su također navedena u statutu komore u puno, puno širem opsegu napisana i ispisana na nekoliko stranica. Hrvatska komora socijalnih radnika dakle je temelju odluke 26 djelatnika u samoj struci odlučila imati svoju vlastitu komoru koju će odlukom ministra kako piše u završnim člancima, dakle nakon pribavljanja suglasnosti ministra predsjednik Hrvatske komore … u roku od 30 dana sazvat će skupštinu komore na kojoj će se izabrati tijela Hrvatske komore socijalnih radnika sukladno statutu dakle a to su tijela predsjednik komore, potpredsjednik komore, skupština komore, upravni odbor komore i imat će svoj statut. Upravni odbor se sastoji od 9 članova od kojih su dva predsjednik i potpredsjednik i 7 izabranih na 4 godine, a temeljem glasovanja na samoj skupštini. Također se ovdje navodi da će se komora brinuti o tome dakle ocjenjivati rad i oni koji se profesionalno dakle privatno ajde da kažem tako bave ovim poslovima socijalne skrbi. Da će licencirati kao što se i liječnici licenciraju, mi imamo svakih 6 godina se obnavlja licenca, kako odluči Hrvatska komora socijalnih radnika tako će i ona imati određene rokove relicenciranje dakle za obnovu licence i ocjenjivati eventualne pritužbe ili pak neka druga događanja koja se budu događala tijekom rada same komore i koja se budu događala u centrima za socijalnu skrb. Jasno je da zdravstvo i socijalna skrb su djelatnosti koje se dijelom isprepliću, iako socijalna skrb se brine o elementima koje se tiču drugih aspekata od pravnih, financijskih i svih ostalih. Tako da osobno podržavam osnivanje Hrvatske komore socijalnih radnika ali pomalo mislim da je eto onako krajičkom svog uma da je i to povezano sa odvajanjem Ministarstva socijalne skrbi od Ministarstva zdravstva dakle nastala su dva ministarstva, nastala je da kažem mala divergencija i da je to povezano s tim. Nadam se i vjerujem pokušat ću vjerovati da tu politika neće u samoj komori u samom odlučivanju u radu i sve ono zbog čega smo ovako plemenito kao što ste vi rekli plemeniti ciljevi koje ste vi naveli Hrvatske liječničke komore neće doći do uticaja politike ili politikanstva. Pa u toj vjeri će klub HDSSB-a podržati ovaj zakonski prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada s konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. Hvala kolega Grubišiću. Repliku na vaše izlaganje ima kolegica Višnja Fortuna. Izvolite kolegice. **Fortuna, Višnja (HSU)** Hvala lijepa. Ja bih samo uvaženog zastupnika željela podsjetiti vezano kada ste rekli da su bili zavodi pa su onda ponovno sada centri. Da to je točno ali zakonom u studenom 2011. Zakonom o socijalnoj skrbi su zapravo naprasno centri pretvoreni u zavode. To je bilo za struku i za djelatnost stvarno stvarno jako, jako loše i sudionici smo svi ovdje kada je počelo zasjedanje Sabora koliko je to u području u djelatnosti izazvalo velikih i velikih problema. I upravo je novi zakon koji je u ovom mandatu donijet između ostalog razlog hitnosti bio i to da su ponovno iz zavoda postoje današnji centri za socijalnu skrb. I ja ovdje odgovorno kažem da centar za socijalnu skrb je baza socijalne djelatnosti i bez centra ja ga zovem nažalost jer predugo sam u socijali pa se usudim to reći to je proizvodnja vjerujte. To je najteži posao i u toj djelatnosti je izuzetno težak posao ali bez centra za socijalnu skrbe nema ni specijalističkih nema i ovog ostalog u području djelatnosti, a što se tiče komore sretna sam što imamo svoju komoru

Fortuna, e sreća da, srećo moja, evo kolegice Fortuna ja ne znam koja je razlika između Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu u odnosu na prije kada je postojao zavod u Slavonskom Brodu a postojala je da kažem nekakva podružnica u Novoj Gradišci. Dakle niti se povećao broj socijalnih djelatnika niti se povećala stručnost niti se povećalo ništa dakle sve je ostalo isto osim što sada imamo dva direktora, dvije tajnice, dva vozila za njih i ništa drugo. Tako isto i u drugim županijama, recimo ne znam Sisak ili Glina ili Kutina, Novska jel ima sada 4 tamo. Ne znam koliko ih ima? 6 ih ima evo da mi pomogne kolegice. Ili ne znam u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Vinkovcima, Vukovaru, Iloku, Županji i Otoku ima 5. Tako da ja ne znam u čemu vi vidite ako spasonosnu formulu osim u tome da ste namjestili svoje kadrove u centre umjesto 20 sada imamo 80, a 60 ste namjestili svojih SDP-ovih ili kukriku kadrova, ništa drugo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći na redu je klub HDZ-a i kolegica Branka Juričev Martinčev. Izvolite kolegice. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice. Predstavniče predlagatelja, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a na ovaj prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada bit će suzdržan. Već u ocjeni stanja i pitanjima koja se uređuju ovim prijedlogom HDZ se ne slaže. Formulacija predlagatelja da je važeći Zakon o socijalnoj skrbi stupio na snagu nakon donošenja Zakona o djelatnosti socijalnog rada pa je uredio neka relevantna pitanja obavljanja djelatnosti socijalne skrbi drugačije i potpunije nego što je to napravio Zakon o djelatnosti socijalnog rada je točna samo glede vremena donošenja, a sve ostalo je samo puka formalnost. Zakon kojeg je donijela HDZ-ova Vlada bio je na snazi svega nekoliko mjeseci, od 1. listopada 2011. do ožujka 2012. i njegovi pozitivni učinci nisu se ni mogli prepoznati. Bio je vrlo kvalitetan jer je obuhvatio najranjivije skupine građanstva i postavio tri cilja: bolje usmjeravanje novčanih naknada, bolje korištenje socijalnih usluga i jamčio minimalni životni standard najugroženijim skupinama. Zakon kojeg je donijela prethodna Vlada postavljao je sustavnu reformu javne socijalne službe, uveo je dva nova prava. On je bio jedan od produkata projekta razvoja sustava socijalne skrbi u kojem su sudjelovali eminentni europski stručnjaci i financiranje sredstvima Svjetske razvojne banke, a došli ste vi i sve ste to bacili u smeće. Osim strelovite brzine još više čudi lakoća kojom ste sve to učinili. Revno ste prionuli izradi novog teksta koji eto ima za posljedicu i ovaj o kojem sad raspravljamo. Zakon kojeg ste donijeli nije vam poslužio za podizanje osnovice pomoći za uzdržavanje, doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine. Time niste poboljšali i zaštitili djecu u pomanjkanju roditeljske skrbi, djecu bez roditelja, radno sposobne nezaposlene i tako redom. Poslužio vam je kao izvrstan poligon za sječu glava dosadašnjih ravnatelja. Naravno da je za vas potpuno nevažna činjenica da su to isključivo ljudi koji su po zakonu izabrani i moraju imati visoku stručnu spremu, 5 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi itd. Pri centrima za socijalnu skrb gdje je u natječajnoj proceduri jedini kandidat bio dosadašnji ravnatelj vi rušite natječaj jer ne dozvoljavate da ne daj Bože dobije suglasnost netko tko nije iz vaše Kukuriku obitelji. Kukuriku obitelji. Pa nakon poništenog natječaja tek kad se ukaže podobni ravnatelj krenut ćete u akciju. Što se u tim ustanovama svo ovo vrijeme zbiva to vas nije ni briga. Vrhunac licemjerja je što vi to nazivate drugačije i potpunije uređena djelatnost socijalnog rada. Nažalost tu nije kraj. Isti taj zakon kojeg ste donijeli vi ne primjenjujete. Npr. članak 121. stavak 11. propisuje i nalaže da dosadašnjim ravnateljima koji nisu izabrani da ponudite ugovor o radu za poslove za koje ispunjavaju uvjete. Još uvijek se to nije dogodilo. Izabrali ste nove, a oni koji su to do jučer bili sada su u čudu jer im još ništa nije ponuđeno. Hoće li ti ljudi koji su u svoj posao ugradili ono najbolje što su imali i sami se naći u istim nevoljama i postati klijenti centra za socijalnu skrb. Ovim izmjenama i dopunama dobro su i detaljno opisane sve djelatnosti socijalnog rada, od toga kako socijalni radnik u direktnom kontaktu s korisnikom potiče način rješavanja problema, kako se zalaže za bolju socijalnu politiku, vještine koje ima interveniraju u kriznim situacijama, pomaganje u različitim fazama života. Pitam se kada je cilj općeg socijalnog rada pomoć i podrška pojedincima, grupama i zajednici, osnaživanje i podupiranje ljudi koji su socijalno ugroženi, da li broj zaposlenih socijalnih radnika danas u Hrvatskoj trebao biti duplo veći s obzirom na situaciju. Danas nema kategorije građana koja ne živi u strahu, sve je više bivših radnika, pada jedna po jedna radna cjelina pod naletom obveza, pada standard, sve je više gnjevnih građana, povećali ste PDV, povećali cijene struje, plina, sve preko leđa malog čovjeka. Prijetite otkazima u državnim i javnim službama, potezom pera ostaju bez posla javni ovršitelji, kreću smanjenja plaća u školstvu, zdravstvu. Prijetite ukidanjem linijskog otočnog prijevoza, ukidanjem pošte, neisplatom subvencija mljekarima, mirovinskom reformom, novim porezima. One koji danas nešto rade i zapošljavaju učestalo kontrolirate tako da se osjećaju kao kriminalci, a ne poduzetnici. Država se prva naplaćuje na radničkoj muci. I pitam poštovanu ministricu koja evo ni večeras nije tu, gdje ste bili kada je Vlada donosila ovakve zakone, uredbe, kad predlaže ove provedbe i za kakvu se socijalnu politiku zalažete. Da li je možda i vas uvjerio ministar Linić da je povećanje PDV-a upravo u interesu poduzetnika ili prvi potpredsjednik Čačić da će nam biti bolje, samo neka smanjimo račune za mobitel ili se odreknemo pušenja. Kolegice i kolege, ostavimo se i ne trošimo vrijeme mijenjajući definicije na bolje. Usvajanjem ovog zakona, drage kolegice i kolege, podići ćete ruku i potvrditi da je jedno od osnovnih ciljeva socijalnog rada zastupanje zapostavljenih društvenih skupina, postizanje socijalnog pravednog društva koji svim svojim članovima omogućava dostojan život. Kako će se to postići i kako će to postizati socijalni radnik kad prva osoba socijalne politike stoji skrštenih ruku i dozvolila je sve ove promjene, dizala ruku za njih i nikada joj na ove teme nismo čuli glas. Zar nije ona ta koja bi prva trebala zaustaviti plimni val nezadovoljstva naroda. Maloprije čitam na internetu, danas prvi potpredsjednik Vlade izjavljuje: sve što se u Hrvatskoj događa podsjeća na gangrenu ili dijabetes, na prvi pogled možete glumiti da vam nije ništa, ali organizam se doslovno raspada. A Ministarstvo socijalne politike se bavi definicijama i komorom. Iz svega izloženog Klub zastupnika HDZ-a ostat će suzdržan. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi u pojedinačnoj raspravi je kolega Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi pomoćniče ministrice, kolegice i kolege. Evo budući da je već ovako kasni sat ja ću nastojati biti kratak, ali dozvolite mi nekoliko riječi o ovoj temi. Ja bih prije svega iskoristio ovu priliku da javno iz ovog Doma čestitam na njihovom radu i izrazim moju svesrdnu podršku svim socijalnim radnicama i socijalnim radnicima u Republici Hrvatskoj. To su ljudi koji rade težak i časan poziv. I namjerno kažem poziv a ne zanimanje, jer biti socijalni radnik ili biti socijalna radnica to je poziv. To je način života, to je nešto u čega treba ugraditi cijeloga sebe, upravo kao što su to časna zanimanja liječnika, učitelja i drugih. Prema tome, s radom socijalnih radnika i radnica sam se susretao i kroz svoju profesionalnu praksu i mogu reći da su to ljudi koji su predani rješavanju najtežih problema našega društva naravno u skladu sa zakonom, postojećim mehanizmima i zakonskim rješenjima naše države. Ovaj zakon doživljavam prije svega kao reguliranje rada Komore dodatno kao što je zamjenik i iznio, dakle normiranje podnormiranih dijelova iz djelokruga Komore. I dozvolite mi još samo nekoliko riječi o mom promišljanju zbog čega je strukovno organiziranje bitno i zbog čega mislim da je komorski sistem u ovom slučaju bitan. Dakle, prije svega djelatnost socijalnog rada je izuzetno odgovorna. Iz tog razloga potrebno je umrežiti socijalne radnike i radnice kako bi razmjenjivali iskustva, pri tome se i stručno usavršavali, ali također bitno je licenciranje spomenutih. Zašto? Upravo zbog toga što dolaze u kontakt sa izuzetno teškim situacijama, sa ranjivim pripadnicima našega društva, dakle ulaze i u obitelji koje nisu funkcionalne, pokušavaju zaštititi djecu, majke, zaštiti od roditelja zlostavljača itd. itd. da ne opisujem sve te kompleksne situacije. Mislim da ti ljudi itekako trebaju znati što rade, biti upoznati sa zakonskim regulativama i naravno imati neki etički kodeks rada što bi, dakle moja sugestija bi možda i bila da to također propiše Komora. Prema tome, u ovaj zakon kao i svi zakoni koji će po mom mišljenu unaprijediti rad socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj imat će moju podršku. Hvala. ja mislim da se ovdje radi o vrlo važnom zakonu i za socijalne radnike a isto tako i za područja gdje rade socijalni radnici a to su i odgoj i obrazovanje i zdravstvo, socijalna skrb, zatim lokalna samouprava. Znači, jedna vrlo široki lepeza područja gdje rade socijalni radnici. Naime, vrlo su bitne komore. Mene čudi, kolege sada Bore nema koji je rekao da je on član Liječničke komore. Međutim, nisam vidjela nekakvo zadovoljstvo tim članstvom. Ja moram reći da sam članica Hrvatske komore dentalne medicine i da itekako ta komora, takva organizacija zapravo zastupa i pacijente kao krajnje korisnike, a isto tako djelatnike koji su članovi te komore. Pa recimo sada ću se osvrnuti vrlo kratko na problematiku korupcije koja je momentalno izražena u zdravstvu. Pa sigurno je da Komora ne može procesuirati, ali se Komora uvijek može zalagati za najstrožije kazne. Naravno da se može izreći i disciplinski postupak i može se izreći čak oduzimanje licence. Naravno polije suda kad sud donese takvo rješenje. Prema tome, moram reći da da ovim Zakonom se uvode novi standardi uz obavezno permanentno educiranje, obnavljanje licenci za rad, nadzor nad primijenjenim etičkim mjerilima itd. Sve ovo će zapravo pridonijeti da socijalni radnici ulažu u vlastito obrazovanje i time će se naravno povećati kvalitet rada istih. Znači, u konačnici uvijek će biti zadovoljni korisnici usluga, da će dobiti uvijek primjerenu pravovremenu, odnosno učinkovitu uslugu. Zanimljiva je i novost da je moguće uvođenje privatne prakse. Zašto to kažem? Upravo zbog toga što je na tom području do sada je mogu reći gospodine zamjeniče da vlada jedan kaos. I ovdje bi se trebalo, a osim toga na ovaj način se može poticati socijalno poduzetništvo. Zašto? Moguća su nova zapošljavanja, ali ne više na teret državnog proračuna ili proračuna lokalnih i regionalnih samouprava. Prema tome, ovo može rezultirati da se stvori jedna tržišna utakmica. Prema tome, do sada postoji jedan monopol javnih institucija. Na ovaj način možemo zapravo šire gledati i tržište rada. Nadalje imamo uvođenje novih vrsta usluga koje mogu obavljati socijalni radnici. Znači i tu je velika vjerojatnost i mogućnost deinstitucionalizacije upravo zbog toga što je u cilju i po novoj reformi socijalne skrbi. Evo do sada kao što znamo socijalni radnici su vrlo često nisu bili motivirani za svoj rad. Zašto? Zato što su najčešće radili uredski posao, birokratski posao što su se i sami tužili na takav svoj rad i na taj način zapravo nisu ni imali nekakve inicijative za doškolovavanje, za nekakve edukacije. Međutim, mogu reći da upravo ovaj Zakon i Zakon o socijalnoj skrbi iz temelja mijenjaju sustav socijalne skrbi, a djelomično utječu i na druge sustave u kojima rade socijalni radnici. Zato se stvarno čudim zbog čega se ovakav zakon, odnosno može ne prihvatiti. I ono sve što smo čuli od kolegice Branke koja je govorila o ovom zakonu meni stvarno nije jasno na koji način se to može tako prihvatiti. još nešto o Komori. Komora je vrlo važna jer će stvoriti čvršću strukturu, okupiti će znači sve one djelatnike koji se bave socijalnim radom na jednom mjestu i to će biti regulirano zakonom što je opet podiže na veću razinu sam rad, odnosno opet dolazimo do krajnjeg korisnika. Imat ćemo veće zadovoljstvo krajnjeg korisnika. Zaključno mogu reći da ovaj Zakon osim kontrole uvođenja reda u struku ostavlja prostora za kreativno djelovanje socijalnih radnika za samozapošljavanje koje sam prije spominjala, stvaranje novih oblika usluga u domeni socijalne skrbi i socijalnog planiranja. Prema tome, u konačnici ovakav pristup treba stvoriti nove socijalne radnike kog su se odlučili zbog koga su se zapravo i odlučili upisati na svoje fakultete oni će moći na ovaj način podgrijavati cijeli život jer ovo nije samo posao, ovo je životni poziv koji osjetite u sebi ili ga ne osjetite. Upravo zbog toga stvarno podržavam sve napore u vezi i ovog zakona i naravno Zakona o socijalnoj skrbi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I zadnja u pojedinačnoj raspravi kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, zamjeniče ministrice. Pa evo danas smo već čuli dosta toga o djelatnosti socijalnog rada, da je to područje socijalne skrbi koje zaista obuhvaća široku djelatnost i u pravosuđu i u civilnom društvu, u međugeneracijskoj solidarnosti, vjerskim, humanitarnim zajednicama, obrazovanju, odgoju, socijalnoj skrbi. Međutim, opći je cilj socijalnog rada pomoć podrške pojedincu. To je nešto ono što je osnova jel' skupinama, pojedincima, zajednici prije svega za podizanje kvalitetnijeg života. ova pomoć sve je potrebnija našim građanima. Govorila sam neki dan kad je bilo o dječjem doplatku riječ, evo samo ponovit ću te podatke, da je u mjesecu kolovozu 216 tisuća 405 korisnika bilo, a da je odmah povećano na 409 tisuća 189 korisnika djece. Dakle, sve više i svaki dan se sve više i više povećava broj korisnika. Što nam to govori? Da je sve više naših domaćinstava teže živi, da su primanja manja od 1633 kune po članu kućanstva, a da je svaki dan sve više zaposlenih. Netko je danas rekao u raspravama da je gotovo 500 ljudi svaki dan sve više nezaposlenih. Pa ja kad sam počela vaditi neke podatke i pripremati ovu raspravu kad je ovaj zakonu ušao u proceduru bilo je 310 tisuća nezaposlenih. Ovih dana čitamo da je 317 tisuća nezaposlenih, a ovaj zakon je evo ušao u proceduru 10. rujna, ajmo reći da je to gotovo mjesec dana. Vidimo koliki je broj zaposlenih povećan. Naime, i današnji podatak koji možete pročitati na stranicama Državnog zavoda za statistiku govori nešto što ne ide nikome u prilog, što će socijalne radnike zatrpati sa što još više posla, nažalost administrativnog posla, neće se baviti onim svojim poslom, suradnjom, pomoći i obitelji pomoći i zajednici. Zašto? Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku govore da su cijene usluga dobara koji se koriste za osobnu potrošnju mjerene indeksom dakle potrošačkih cijena u rujnu u odnosu na kolovoz porasle za 1,4%. Dakle, cijene onih osnovnih stvari koje ljudi koriste. Bit će još više poteškoća, bit će još korisnika socijalne pomoći u našim gradovima i općinama. Grad iz kojeg dolazim Sisak svaki dan u gradskim službama, u upravnom odjelu za društvenu djelatnost, u Centru za socijalnu skrb susrećete sve više ljudi koji dolaze tražiti rješenje za socijalnu pomoć što je normalno. Nejasna situacija oko rafinerije izaziva ljude depresivnima, željezara, HERBOS ma gotovo sve velike tvornice sve velike tvornice su ugašene ili su na koljenima. A što oni imaju? Upravo ti ljudi imaju sada 37% veću cijenu grijanja, porastao im je PDV, porasle su evo za 1,4% i ona košarica u dućanu, poskupjeli su i ostali energenti i struja i plin ono što su očekivali ona ulaganja, najavu investicija zapošljavanja ulaganja to vidimo da nismo dobili. Poduzetnici ne ulažu u investicije, nema stranih investitora, ali nažalost kolegice i kolege ima sve više onih koji koji ne mogu svojoj djeci osigurati najosnovnije. S time se mi u ovakvim nekad velikim industrijskim gradovima susrećemo svakodnevno. Ovo je zakon koji regulira ja bih rekla ove predložene promjene reguliraju nekakve tehničke probleme. Članak 1. je poboljšan postojećim odredbama i možda je to dobro. Međutim, važeći zakon propisao je osnivanje Hrvatske komore socijalnih radnika, po zakonu se propisuje da se socijalni radnici obvezno udružuju u komoru. U ovom predloženom zakonu članak 9. komori se dodaju još i veće javne ovlasti, što je možda i dobro. Ništa ne bi bilo neobično da je komora tj. tadašnje prijašnje ministarstvo i Hrvatska udruga socijalnih radnika čiji su predstavnici 16. prosinca prošle godine usvojili na Osnivačkoj skupštini statut, dakle suglasnost na taj statut dao je tada ministar zdravstva i socijalne skrbi, izabrali su tijela komore i komora je upisana u Sudski registar Trgovačkog društva. U ovom predloženom zakonu što imamo? Imamo u članku 11. u kojem se iza članka 27. dodaje još 5 novih novih članaka ili podčlanaka u kojima se ponovno regulira izbor tijela komore. Tijela komore su, citiram: "Skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, predsjednik, druga tijela utvrđena statutom. Ustrojstvo i tijela komore te njihov sastav, način izbora, prava i dužnosti uređuju se statutom i drugim općim aktom komore." Citirala sam članak. Ne bi bilo ništa neobično da u ovom prijedlogu nije već izabrana skupština, da nisu izabrana tijela sve što je regulirano u statutu u novom prijedlogu razrađuje ono što je već prije utvrđeno. Dakle, činjenica da je 26 izaslanika izabralo i donijelo statut, izabralo tijela, oni su bili predstavnici i osnivači komore. Što sada imamo? Imamo to da se u članku 12. kaže: "Za donošenje statuta izbor tijela komore potrebna je većina prisutnih članova na skupštini komore. Neko je rekao da imamo, kolegica Fortuna je rekla gotovo 800, ako ne i više socijalnih radnika koji će činiti skupštinu komore. Zamislite tijelo koje ima 800 članova, jer svi čine skupštinu komore po ovome. Dakle, kad donose statut i tijela potrebna je većina prisutnih članova, postavljam si jedno pitanje može li doći 20 članova komore i njih 11 izabrati sva tijela i potvrditi Statut? Može, teoretski može. U čemu je onda razlika između ovih 26 koji su već sve to obavili, osim moje bojazni da imam pravo izreći bojazan nije li ovo još jedna promjena u zakonu kako bi i ponovo napravili izbore u komori socijalnih radnika, kako bi izabrali ponovo novi Upravni odbor, novi Nadzorni odbor, nova tijela. Jel mogli smo uskladiti statut bez da smo dirali tijela, skupštinu, nadzorni odbor i sve ostalo. Evo to je ta bojazan koja se nama, barem meni osobno javlja u ovom predloženom zakonu jel ono što ste rekli, da je samo u obrazloženju 26 izaslanika izabralo sva tijela, ja sam došla do toga da može i manje od 26 doći sjednicu skupštine i koja je sazvana od njih 800 izabrati potpuno regularno tijela skupštine i donijeti Statut. Evo, pa zato postavljam pitanje je li ovo još možda samo zbog toga da se promjene određeni ljudi. Evo hvala vam. Hvala lijepa. Završnu riječ ima zamjenik ministrice socijalne politike i mladih gospodin Darko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Darko (SDP)** Hvala lijepa. Evo, iako i sam spadam među velike navijače Hrvatske nogometne reprezentacije iako mi vjerojatno put do utakmice najduži od svih prisutnih, kad govorimo o svemu onome što smo danas čuli imam potrebe ipak uzeti još nekoliko minuta vašeg vremena, barem vas malobrojnih koji ste ostali u ovoj sabornici. Kada je riječ, evo krenut ću od ove zadnje bojazni, da pa vjerojatno se i u tome ključno razlikujemo. Ono što mi predlažemo i otvaramo mogućnost komori kao da važnoj strukovnoj organizaciji, da socijalnih radnika koji su apsolutno najvažniji dio, srce sustava socijalne skrbi. I kojima zaista trebao ne vratiti dignitet koji im pripada, nego imati puno povjerenje u njih i ne sumnjati na osnovu rijetkih izdvojenih primjera gdje nije učinjeno sve, ne znam, savršeno, da se radi o ne znam nekakvih socijalnim profiterima ili socijalnim kriminalcima jer to je uistinu jedna od najzahtjevnijih struka, jedan od najzahtjevnijih poziva koji radi izuzetno težak i odgovoran posao u izuzetno teškim i odgovornim uvjetima. Da sa socijalno najosjetljivijim skupinama ljudi kojima su često, kako ti ljudi kažu oni posljednja šansa u životu. Tako da su naše socijalne radnice koje su u većini, jer uglavnom češće su žene u tim teškim zanimanjima, pa je i u ovom slučaju tako i socijalni radnici ljudi koji rade jedan sjajan posao na terenu za ne prevelike plaće, ne za neke privilegirane uvijete i vrlo rijetko im se odaju neka priznanja za njihov rad. Najčešće se nađu u interesu medija kada dođe do neke nepravilnosti ili zloupotrebe, ili neke optužbe na njihov račun koja se često pokažu neutemeljene, a da su često unaprijed osuđeni. Ali, dakle kada je riječ o načinu izbora tijela komore ono za što se zalažemo da svaki čovjek ima pravo glasa, dakle da svaka socijalna radnica i svaki socijalni radnik od njih 800-tinjak koliko se može s s obzirom na svoju stručnu kvalifikaciju učlaniti u komoru, ima pravo birati jer je to dovoljan broj, dovoljno mali broj ljudi da ne moraju birati delegate. to je jedan od svjetonazora za koje se zalažemo, da svaki taj glas, tog čovjeka sudjeluje u izboru ljudi koji će ih strukovno predstavljati a da to ne budu delegatski sustavi, gdje od ovih 26 delegata, 13 bilo iz iz djelatnosti socijalnog rada a 13 iz ministarstva. Pa su zapravo oni izabrali između 26 ko će šta biti i ko će šta raditi. Neka izabere svih 800, ako ih dođe 20 što je moguće, tada struka, tada su svih 800 rekli što misle o svojoj komori, o svojoj struci i da im nije do toga stalo. I to je važna poruka, ali ja imam predobro mišljenje o socijalnim radnicama i radnicima da bih uopće se bojao da će ih doći 10, 20. Jer to što po prvi put imaju komoru socijalnih radnika je velika šansa, ne samo za sustav o kojem sam govorio nego i za njih da se struka koja nikada nije bila dovoljno afirmirana konačno afirmira. I to je najveća vrijednost svega ovoga o čemu danas razgovaramo. Meni je žao što nema uvaženog zastupnika gospodina Grubišića, jer sam evo njemu dužan 2, 3 informacije. Dakle, ministarstvo iz kojeg dolazi zove se Ministarstvo socijalne politike i mladih, dakle ne zove se Ministarstvo socijalne skrbi nego se zove Ministarstvo socijalne politike i mladih. Nadalje, moram ga razočarati, 80 novoosnovanih centara za socijalnu skrb, na što smo izuzetno ponosni, ne znači na žalost 80 novih tajnica, službenih automobila ili nekih privilegija, jer u našem sustavu znate nemaju ravnatelji centara ili ravnateljice nemaju osobne tajnice nemaju službene automobile na upotrebu, nemaju kartice nego dobrim dijelom uz posao ravnatelja ili ravnateljice rade i posao socijalnog radnika odnosno socijalne radnice dakle ostaju raditi u svojoj osnovnoj struci. Dakle to nema sada 80 novih ureda, nema nikakvih novih 80 privilegija ali ima ima osnivanjem 80 centara išli smo na ruku korisnicima koji ne moraju po potvrde ići u centar županije jer su se samo u bivšim zavodima mogle mogle koje kakve potvrde ostvariti a ne u podružnicama, a pri tome treba reći da nema nijednog novozaposlenog, nema povećavanja zapošljavanja nema povećanja troškova nakon 80 novoosnovanih centara tako da nema nikakvih tunela niti bojanja tunela u sustavu socijalne skrbi već smo učinili nešto, a svi se slažemo da su centri za socijalnu skrb osnovno rekla je kolegica onaj pogon, onaj radni dio našeg sustava. Silno nam je bilo važno da u decentralizaciji Hrvatske i u lokalnom socijalnom planiranju stvorimo preduvjete da ovih 80 centara bez tajnica službenih automobila, kartica jer toga nažalost ili na sreću u sustavu socijalne skrbi nema. Mogu raditi ovaj vrlo važan posao koji je usmjeren korisnicima. Da, jedna od mogućnosti da se to moglo ostvariti je da po prvi puta u 20 i nešto godina hrvatske povijesti socijalna skrb nije prirepak nekom ministarstvu jer kada smo bili ili uz rad ili uz zdravlje onda su to tako veliki sustavi da se o socijalnoj skrbi nije govorilo pa je često pisao ministar zdravlja a da se ni ne napiše socijalne skrbi. Da, izuzetno smo ponosni što smo imali potporu i premijera i Sabora i svih ostalih u osnivanju po prvi puta Ministarstva socijalne politike i mladih koja omogućava da se razvije sustav socijalne skrbi na jedan potpuno drugačiji način nego što je to bilo do sada. Kada je riječ o sjajnom Zakonu o socijalnoj skrbi koji živio nekoliko mjeseci, evo žao mi je što i to kolegici ne mogu odgovoriti jer je ona vjerojatno otišla na nogomet, moram reći da je to primjer zakona koji je imao cijeli niz odličnih rješenja koja nažalost nisu provediva u praksi. A kako je Zakon o socijalnoj skrbi temeljni zakon koji brine o socijalno najosjetljivijim skupinama, kada imate glavni temeljni zakon koji nije provediv u praksi jer za to nisu stvoreni uvjeti, tada su ti ljudi koji nemaju vremena za eksperimente i čekanje jer se radi o ljudima koji su često na rubu egzistencije, djeci, starima, nemoćnima i u silo velikoj ugrozi i mi smo da, zaista morali u najkraćem vremenu donijeti novi Zakon o socijalnoj skrbi isključivo u interesu naših neposrednih korisnika kako ne bismo kako ne bismo bili u dilemi da li da radimo po zakonu i neprovedivo ili da radimo protuzakonito da bismo zaštitili krajnje korisnike. Donijeli smo zakon koji je provediv i koji ćemo da, obećali smo, neprestano poboljšavati, poboljšavamo ga i često ćemo biti u prilici nadam se u ovoj sabornici da svi zajedno poboljšavamo te zakone jer su usmjereni upravo tim ljudima o kojim govorimo. Ono što danas činimo vrlo je jednostavno i lako opisati, dakle gradimo socijalni sustav koji je pravedan, usmjeren potrebitima i pravovremen. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala zamjeniku ministrice. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona izjasnit ćemo se naknadno. Sutra u 9,30 počinjemo sa Konačnim prijedlogom Zakona o energiji.